да поканят настоятелно народните представители, за да изслушат продължението на дискусията по Отчета за дейността на Здравната каса – има заявки за изказвания.

Нямах намерение да се изказвам, но съм провокиран от това, което се случи преди почивката по време на обсъждането на отчета за дейността на Здравната осигурителна каса за 2017 г. Неволно си зададох въпроса какъв е смисълът от гледането на този отчет? Той е за 2017 г. По Закона за здравното осигуряване този отчет се внася в Народното събрание до месец юни на следващата година. Отговорът на въпроса, който сам си зададох, е много елементарен – няма никакъв смисъл от гледането на този отчет. Ако има някакъв смисъл, той е да запълни програмата в дневния ред на Народното събрание. Защо казвам това? Знам, че това е доста сериозна и тежка квалификация, защото има и много други такива бюджети, които чакат своя ред някога да влязат в Народното събрание и отново да няма смисъл от тяхното гледане. Такива са отчетите за изпълнението на Закона за държавния бюджет, на бюджета на държавното обществено осигуряване, на бюджета на Националната здравноосигурителна каса, ако щете. Какъв смисъл е вложил законодателят, като е разпоредил тези отчети да се внасят до месец юни, за да може на базата на анализа, който трябва да се направи, да се предприемат корекции в политиките за следващата година? Това е смисълът и затова казвам, че сегашното гледане е просто отбиване на номер. Молбата ми е и към

сега, в 2019 г. намираме време да гледаме този отчет. Искам да кажа и няколко думи каква е всъщност основната роля на Основната роля на Националната здравноосигурителна каса е да администрира процесите по задължителното здравно осигуряване. Нищо друго! Обикновен платец, разплащателна агенция! Е, някой ще каже, че в законите сигурно има и други подробно разписани функции, но основната цел е да администрира процесите по задължителното здравно осигуряване. Дали тези пари, които всяка година се увеличават в сектор „Здравеопазване“, преминавайки през дейността, която се администрира от Националната Защото явно е, че когато има по-голям финансов ресурс на входа, трябва да очакваме по-добри здравни показатели. За съжаление, това не се случва.

цяла България в Националната здравноосигурителна каса работят около 2300 човека, 325 от тях са в централното управление. От тези 2300 човека 800 са лекари – контрольори. Ако някой е направил – има такива анализи – оценка и оценка и анализ на дейността на тези 800 лекари – контрольори, в извънболничната и болничната помощ, веднага стигаме до извода, има такива анализи, аз съм се запознал с тях, че ефектът от дейността на тези 800 контрольори е по-малка от издръжката им. Тогава, Тогава, за каква ефективност и ефикасност говорим по отношение дейността на Здравната каса? Няколко думи и за сегашната структура на Националната здравноосигурителна каса. Уважаеми колеги, Надзорният съвет, в който има представители на държавата, на работодатели, на синдикати, на социални партньори – по закон там представител е и шефът на Националната агенция за приходите, има представители и на пациентските организации, Надзорният съвет по дефиниция трябва да изпълнява надзорни функции, а той изпълнява управленски функции. Приемането на бюджета какво е? Приемането на бюджета си е паракселанс чиста управленска функция. Колко пъти ги казваме тези неща от тази трибуна? Ако искаме да има ефективен надзор, нека този надзорен съвет не да осъществява функции, които са присъщи по дефиниция на управителя това са управленски функции. Определянето на бюджета за отделните лечебни заведения е чисто управленска функция. Каква роля има Надзорният съвет в определянето на бюджета? По дефиниция той трябва да е надзорен орган, а не да се занимава с чисто управленски функции. И това не е случайно. През годините всички управляващи конфигурации в тази зала и в държавата България винаги са се стремили по някакъв начин да управляват тази система и затова назначават в Надзорния съвет представители на държавната администрация, на министерства, заместник-министри и назначават управител, който е, както се казва, с цялото ми извинение към всички, които са били управители на Касата, кукла на конци. Тоест изпълнява това, което казва Надзорният съвет. Какъв управител е той? Говорим за дейността на Националната здравноосигурителна каса. Няма как тя да е ефективна при тази управленска структура. Затова, уважаеми колеги, според мен е много по-важно да анализираме възможностите за разгръщане на управленския потенциал на тези, които са управители на Националната здравноосигурителна каса, защото в момента те са с вързани ръце. Надзорният съвет нарежда на управителите и те изпълняват, и в случаите, в които не изпълняват, като професор Плочев, си отиват. Това е истината за Националната здравноосигурителна каса. С огромно съжаление казвам това, защото аз съм човекът, който познава дейността на Касата от първия ден на нейното основаване, от първия ден на нейното структуриране. Затова ми се ще да направим усилие в посока на това да направим дейността на тази много важна институция в държавата ефективна, защото, съгласете се, че всички български граждани по един или друг начин опират до тази система. Трябва да я направим с общи усилия ефективна, а за да можем да направим това, трябва и тези отчети да ги гледаме навреме, да ги гледаме заедно с Отчета за бюджета на Касата, за да коригираме евентуално политиките за следващите години. (Ръкопляскания от ДПС.) ПРЕДСЕДАТЕЛ Няма реплики. Има ли други изказвания? Господин Иванов, заповядайте – имате думата. Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаема госпожо заместник-министър Начева, уважаеми колеги! Имам съвсем кратко изказване относно Годишния отчет за дейността на Националната здравноосигурителна каса – отчетът, който гледаме днес, е за 2017 г.

на проблемите в здравеопазването. Мисля, че това е правилният подход, който трябва да приложим. В моето изказване ще визирам само част от отчета, в която тежестта тези 50 страници от общо 250, е отделена именно на лекарствените продукти, медицинските изделия и на контрола по предписване на отпускането им. Важен въпрос за бюджета на Националната здравноосигурителна каса и средствата, отделяни за здравеопазването в България, са да засегнем именно частта на лекарствените продукти и медицинските изделия. Многократно тук и в Комисията сме коментирали, че повече от една трета от отпусканите средства и бюджетът на Националната здравноосигурителна каса отиват за лекарствени продукти. Именно тук е важно да отбележа това, което ми направи особено впечатление в отчета за 2017 г. – широко прокламираната прогенерична политика, която се очаква да бъде предприета от Националната здравноосигурителна каса и обучението на здравните специалисти и лекарите при предписването, когато е възможно, на такива генерични продукти. Колеги, ние няма да открием топлата вода. Мисля, че всяко изказване в частта, че генеричните продукти са по-неефикасни от оригинатори не е правилно, защото това е политика, предприета от много западни държави, като Германия, Холандия, Франция – да не изреждам всичките. Това е политика, която визира частта на средствата, отделени за здравеопазване, да стигат до максимално много хора и, естествено, да оказват необходимата качествена здравна услуга. В здравната услуга също има и ефекта от медикаментозната терапия и здравните продукти, които биват изписвани, и то със средства на Касата, тоест със средства на всички здравноосигурени лица.

са частично или напълно реимбурсирани от Националната здравноосигурителна каса. Помните, тук беше възникнал спор за реимбурсирането и въвеждането на нови медикаментозни терапии, какъвто е досегашният ред в България. отиват много големи средства, но при предприемане на една прогенерична политика, именно от стари хронични заболявания, които се повлияват добре от такива медикаментозни терапии, които са генерични, мисля, мисля, че ще остават още повече средства и българите ще получават, както и досега, най-новите молекули, които да лекуват техните заболявания. Затова аз намирам

Благодаря, господин Председателю. В случаите, когато гледаме отчетите, винаги проблемът за подобни институции се превръща и в екзистенциален, тоест да я бъде ли институцията като такава, или да не я бъде?!

докато според мен въпросът е изобщо за институцията като такава. Трябва да се замислим за нейното съществуване или трансформирането ѝ в друга форма. Спомняте си преди около двайсетина години институцията беше замислена и осъществена при правителството на Иван Костов – нека си кажем честно, като източник, място, средство за точене на пари. Дълго време тя беше точно такава. През тези две десетилетия опитите тя да бъде дисциплинирана, да бъде приведена към някакви нормални норми, разбира се, това все не се получава и все не се осъществява. То е така, защото тя е грешно формирана, грешно родена и поставена на грешни принципи като съществувание. Все ми се е струвало, че тази институция е най-добре с оглед на икономия, с оглед на нейното по-добро функциониране, на нейния контрол – крайно време е да се замислим за това, да премине към Министерството на здравеопазването като много важно звено в структурата на това министерство. Ще видите, че тогава нещата ще стоят по съвсем друг начин като контрол, като самоконтрол, като административна и бюрократична машина. Защото тези 2300 души това не е никак малко, от които 800 души са лекари, ангажирани в тази чисто административна дейност. Затова на подобни разглеждания като това трябва все по-често да си казваме, че нещата трябва коренно да се променят относно тази институция и да се сложат най-после на истинското им място. Да не си затваряме очите пред необходими генерални и радикални реформи – затова правя това изказване. Крайно време е нещата да си идат на мястото – тази институция да си отиде в Министерството на здравеопазването, което играе основната обществена функция. Така е по дефиниция в една законова държава, така е и по Конституция. И такива измислени и неолиберални форуми,

Закривам разискванията. Госпожо Начева, имате думата за изказване.

Благодарим за проведения дебат по тази изключително важна тема, свързана с работата на Касата. Както вече беше отбелязано, Отчетът за 2017 г., който отдавна е приключил, послужи като добър опит и насоки, в рамките на които да преодоляваме проблемите в сектора през настоящата 2019 г. Мога да очертая в няколко направления това, което се опитваме да преодолеем на базата на констатираните пропуски и проблеми в Отчета за 2017 г., а а именно във връзка с гласуваните и приети от Вас, народните представители, промени в редица здравни закони и бюджетния закон. Това, което може да се случи през настоящата година, е следното. В областта на финансовите средства разполагаме отново с допълнителни близо половин милиард лева бюджетен ресурс, който ще бъде насочен приоритетно в сферата на първичната помощ за профилактика, диспансерно наблюдение, капитационно заплащане и заплащане за работа при неблагоприятни условия на общопрактикуващите лекари. По този начин, заедно с действията, които в Министерството на здравеопазването са предприети по промяна на наредбата за специализации и въвеждане на възможност за специализации специалности на общопрактикуващи лекари, ще се преодолее част от проблема, свързан с недостига на общопрактикуващи лекари. Другото направление, в което работим, е свързано с въвеждане за първи път в структурата и обхвата на Националния рамков договор на изисквания и критерии за проследяване качеството на лечение на база оценка на рискови категории пациенти в заболявания, които са често диагностицирани в сферата на сърдечните, нервните, ендокринологичните болести. Ще се оценяват показатели, които ще позволяват по-добра грижа за хората, които попадат в така наречения рисков контингент за последващо наблюдение и лечение. Тези категории критерии за качество се въвеждат за първи път в обхвата на Националния рамков договор и ще бъдат наш приоритет и през настоящата година. през настоящата година. Във връзка с промените, които гласувахте в законите, ще се изработят стандарти по всички медицински специалности и правила за добра медицинска практика, което ще позволи за първи път да се въвеждат от следващата година и механизми и критерии критерии за заплащане не само на база исторически принцип и количествени параметри, но и качествени показатели. В областта на лекарствата през 2017 г. беше отбелязан, продължи и през 2018 г.

и диагнози, а да се даде право за оптимално договаряне на отстъпки за съответните компании, така че без да се спира достъпът на нови технологии и на лечения, без да се спира и развитието на генеричните лекарствени продукти, пациентите да могат да бъдат лекувани най-ефективно. В тази връзка въвеждаме и фармакотерапевтични ръководства, които до този момент не съществуваха по всички медицински направления и дейности за работа. Променя се и механизмът за оценка на здравните технологии, където ще се дава предвидимост и устойчивост в тригодишен период на навлизането на нови технологии и методи на лечение, без това да създава риск за бюджета на Касата. Допълнително въвеждаме и договаряне на медицинските изделия, като за първи път се въвеждат и критерии за договаряне на медицинските изделия на базата на въведени добри практики и стандарти за качество на тези изделия в други европейски държави между три и пет европейски държави, и договаряне директно с производители на медицински изделия, с което считаме, че финансовият ресурс ще се изразходва много по-ефективно и по-голям брой пациенти ще имат достъп до този вид дейности. Въведохме регулация и спокойствие и в сферата на европейските плащания. Както вече господин Ананиев обясни, преодолели сме натрупаните просрочия и през настоящата и следващата година те ще бъдат елиминирани напълно. Има договори със съответните европейски държави за изплащане на тези задължения и няма отказ за лечение на нито един пациент в чужбина по смисъла на европейските правила и спогодби. Едновременно с това се развива и информационната система на Касата, която ще бъде част от Националната здравна информационна система. Пациентите вече имат достъп до тяхното досие във вида и обхвата, който е с ПИК кода на НАП, което дава възможност те също да участват в контрола върху работата на системата. Едновременно с това Националната информационна система ще обхваща и дейности, свързани с работа с медицинската експертиза и други сегменти на работа на Министерството на здравеопазването, за да имат пациентите достъп както до дейностите, които са им предоставени, така и до медицинска информация, която да послужи за целите на контрола от страна на финансиращата институция, а именно Касата. Допълнително в Касата са създадени предпоставки за подобряване на административния капацитет чрез обособяване на система за финансово управление и контрол върху финансовите средства. Въведен е механизмът за ежедневно отчитане от страна на изпълнителите на медицинска помощ, с което в реално време може да проследим тяхната дейност и да се елиминират всички възможности за злоупотреби. Включили сме в медицинския контрол участието на всички национални консултанти по отделните профили на медицинските специалности, за да могат те професионално да оценят работата във високоспециализираните направления на медицинска дейност, за да сме сигурни, че там, където тя е оказана, е в необходимия обем, качество и мащаб. Допълнително от това сме осигурили достъп на всички населени места до медицинска помощ с финансиране на дейността на областни, общински, частни и държавни лечебни заведения и медицински центрове, така че те да имат предвидимост за финансовите си средства в рамките на цялата година. Увеличен е и броят на направленията, за да елиминираме недостига на направления, ако през 2017 г. е отчитан такъв и административният капацитет на Касата е подобрен със създаването на Дирекция за анализи на тенденциите в работата на Касата, която ще позволи по-ефективен по-ефективен контрол и наблюдение върху здравноосигурителните разходи, ще подпомогне работата на Касата при планирането на бюджетните средства за следващата финансова година. Считаме, че с подготовката на новия Национален рамков договор за 2020 г., с промените, които гласувахте в парламента, и с изграждането на Националната здравна информационна система ще гарантираме ефективност и по-добър контрол в работата на Касата, а и в съвместната работа между Министерството и Касата като цяло. Благодаря Ви, уважаема госпожо Заместник-министър. Уважаеми колеги, ще Ви прочета Проекта за решение.

Приема Годишния отчет за дейността на Националната здравноосигурителна каса за 2017 г.“ Моля, режим на гласуване.

гласуване. Гласували 96 народни представители: за 91, против няма, въздържали се 5. Предложението е прието.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин министър Караниколов, уважаеми колеги! През изминалата 2018 г. сред най-коментираните икономически теми бе спадът в притока на преките чуждестранни инвестиции. Повод за това бяха предварителни данни на БНБ, според които нетният поток на преките инвестиции в страната за периода януари-ноември 2018 г., отчетен спрямо принципа за първоначалната посока на инвестицията, възлиза на 795,4 млн. евро, което е 1,4% от брутния вътрешен продукт, като е по-малък с 549,7 млн. евро спрямо този за периода януари-ноември 2017 г. Редно е да отбележим, че прогнозите на БНБ се правят периодично и затова искам да припомня, че за 2017 г. също се говореше, че инвестициите са намалели. В крайна сметка се оказа, че инвестициите през 2017 г. надвишават тези от 2016 г. с 380 млн. лв. Да се върнем обаче на предходната 2018 г. Прогнозата за реинвестираната печалба на чуждестранните инвеститори в страната се увеличава осезаемо през 2018 г. Към края на ноември тя възлиза на близо 193 млн. евро при близо 96 млн. евро за 2017 г. Най-големите нетни потоци от преки инвестиции в страната за периода идват от Холандия, Германия и Белгия. Днес отново представители на опозицията изказват своята тревога и отправят критики към икономическия екип на правителството, но за пореден ден не присъстват в залата, където е мястото да изложат своите притеснения и да получат адекватен отговор. В тази връзка, уважаеми господин Караниколов, поискахме днешното изслушване. Моля Ви да ни представите актуалната информация за нивата на инвестициите у нас и перспективите за развитие пред българската икономика. Благодаря Ви, госпожо Савеклиева. Уважаеми народни представители, ще Ви припомня реда, по който се извършват подобни изслушвания. Те са въз основа на чл. 113 от нашия правилник: Народното събрание или избраните от него комисии могат да извършват изслушвания по въпроси, засягащи държавни или обществени интереси. (2) Когато Народното събрание пристъпи към провеждане на изслушването, вносителят на предложението за изслушване прави изложение на въпросите в рамките на пет минути. Изслушваните лица информират Народното събрание по въпросите, предмет на изслушването, в рамките на 10 минути. Всяка от парламентарните групи има право на два въпроса, а народните представители, нечленуващи в парламентарна група – общо на един въпрос, всеки въпрос в рамките на две минути към отделните Изслушваните лица отговарят след задаването на всеки въпрос. Парламентарните групи имат право да изразят отношение към отговорите на изслушваните лица в рамките на пет минути след задаването на всички въпроси.“ Уважаеми господин Министър, заповядайте, имате думата. Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Позволете ми, първо, да Ви благодаря за възможността за настоящото изслушване и да представя пред Вас следното изложение: Бих искал да започна с това, че през цялата изминала 2018 г. се говореше, че преките чуждестранни инвестиции намаляват. Цитираха се предварителни данни на Българската народна банка, които всички знаем, че подлежат на актуализация и ревизия в продължение на 15 месеца след приключване на отчетния период.

2017 г. има увеличаване на преките чуждестранни инвестиции с над 380 млн. евро. Това е окончателно. Обръщам внимание, че това се случи за около шест месеца, защото преди това имаше избори в България. Знаете, че когато има избори, инвеститорите изчакват да видят дали ще има необходимата политическа среда, която да им вдъхне доверие да инвестират в конкретната държава. През изминалата седмица излязоха нови данни на БНБ, които, обръщам внимание, отново са предварителни – това е коректно да се каже. Те показаха, че преките чуждестранни инвестиции за 2018 г. не само че не са по-малко от предходната, а са се увеличили с малко над 10% за една година. Влезлите в България преки чуждестранни инвестиции през изминалата година възлизат на 1 млрд. 532 млн. евро, което е с 10,3% или малко над 143 млн. евро повече от вложенията, направени в периода януари-декември 2017 г., които възлизат на 1 млрд. 389 млн. евро. Нека обаче си припомним как започна годината. Първите седмици излезе информация, че инвестициите за 2018 г. са с 2,2% повече от тези за 2017 г. Преди около четири седмици излезе информация, че инвестициите в България за 2018 г. са с 40% по-малки отколкото тези през 2017 г. Сега излизат и тези показатели, но те са предварителни – още един път обръщам внимание. Интересното е обаче защо, когато са положителни, никой не ги отчита и не се обръща внимание на това. Мисля, че трябва да се говорят положителните неща. Нещо повече: от 2016 г. досега се наблюдава положителна тенденция за увеличаване нивата на преките чуждестранни инвестиции. Данните за 2017 и 2018 г. подлежат на ревизия от БНБ в следващите месеци, което коректно казах преди малко. Преките чуждестранни инвестиции са не само положителни, но е особено важно да се посочи структурата им. В преработващата промишленост те са 60% от нетните преки чуждестранни инвестиции за 2017 г. и са 66% за 2018 г. Инвестициите в преработващата промишленост са проекти с дългосрочен хоризонт и устойчиво ползотворно въздействие върху регионите и икономическото развитие. Тъй като капиталовите инвестиции в производства са високи, нарастването на тези инвестиции е индикатор за успешната политика в тази област. Промотирането на България като инвестиционна дестинация с развита индустриална база и традиции, квалифицирана работна ръка и подходяща за стимули за инвестиции повлиява върху стратегическите намерения на инвеститорите за установяване у нас. Тук искам да обърна внимание, че нашето законодателство, за което благодаря на Народното събрание, наистина е почти едно към едно като на всички други страни и действително това е благоприятно за нашата среда. Положителната тенденция за нарастване на инвестициите се потвърждава и от засиления интерес към България и като инвестиционна дестинация, която отчита основно в дейностите, свързани с автомобилното производство и ИКТ – информационно-комуникационни в автомобилната индустрия в България работят над 220 фирми, произвеждащи компоненти за всички големи световни производители на автомобили. Изминалата година беше една от най-успешните за авто-мото индустрията у нас и наред с ИКТ сектора автомобилният сектор се превръща във водещ в страната. Развитието им е изключително положително и все по-динамично. Само през последните три години в сектора на автомобилостроенето общият размер на инвестициите досега – обръщам внимание – само по сертифицирани проекти или в процес на сертификация, е за над 480 млн. лв. Разкрити са над 7800 работни места. Изключително положителна тенденция е, че през миналата година голяма част от инвестициите бяха направени в райони с висок дисбаланс най-вече в Северна България. Инвеститорите намират за атрактивна дестинация региони и градове, като Видин, Враца, Ботевград, Русе, Плевен, Ловеч, където водещи компании отварят заводи за автомобилни части и други и създадоха над 3000 работни места. Започнахме 2019 г. с обявяване на нова инвестиция във Враца. Немска компания ще направи там завод за 22 млн. лв. и ще бъдат разкрити нови 300 работни места с опция да стигнат до 1000. Дружеството е водещо в областта на решенията за пренос на данни и решения за автомобилната индустрия. Обръщам внимание, излезе вече и в публичното пространство, че за Враца се говори за още една голяма инвестиция – за около 100 млн. лв. За съжаление, срещата ми с инвеститорите е утре, така че още не мога да кажа положителни новини, но ще бъдат отразени. Министерството на икономиката следи развитието на секторите с провеждане на политики за насърчаване на инвестициите в производствата, подпомага установяването на нови чуждестранни компании в България и растежа на съществуващите местни и чужди предприятия в страната. Важен индикатор за доверието на инвеститорите е последващото многократно разширение на производствените мощности на голям брой чуждестранни компании. Няма да цитирам имената им, ако искате, тази справка Трябва да се има също предвид, че данните за преките чуждестранни инвестиции не отчитат увеличаването на инвестициите в предприятия с българска собственост на капитала и разширяване на вече съществуващите в страната чуждестранни инвестиции. Това не се отчита от показателите на БНБ. Извод за реалната икономическа активност в страната и размера на производствения капитал на местните и чужди стопански субекти може да бъде направен на база на ендемичните показатели, отчитани от националната статистика. За измерване на икономическия ефект от инвестициите следи и отчита Националният статистически институт чрез измерителите за инвестиции в икономиката, брутообразуването на основен капитал и разходите за придобиване на дълготрайни материални активи, които показват възходяща тенденция. Отчита се повишаване на икономическата активност и разширяване на производствения капацитет от страна на местни и чужди стопански субекти. Инвестициите – бруто капиталообразуване на основен капитал, за 2018 г. са в размер на 22,3 млрд. лв., тоест 20,7% от брутния вътрешен продукт по предварителни данни на Националния статистически институт, което е с с 2 млрд. повече от миналата година. Очакванията ни през 2019 г. са инвестициите да продължат да се повишават. Доказателство за това са проектите, които са в процес на сертификация в Българската агенция за инвестиции. Към настоящия момент в процес на сертифициране са 54 инвестиционни проекта на обща стойност малко под 1 млрд. 500 млн. лв. с потенциал да разкрият над 6000 работни места. По отношение на тенденцията за развитие на българската икономика ще представя следната информация: По експертни оценки на Националния статистически институт икономическият ръст в България за четвъртото тримесечие на 2018 г. е 3,1%. Отчитаме, че при публикуването предварителните резултати в брутния вътрешен продукт ще са по-добри и считаме, че това ще е така за цялата 2018 г., а номиналното изражение на брутния вътрешен продукт да достигне 108 млрд. лв. За настоящата 2019 г. основните показатели в есенната макроикономическа прогноза показват запазване на предвидения икономически растеж, като се очаква той да достигне над 3%. 3%. Двигател на растежа ще са потреблението и инвестициите. В допълнение ще кажа, че за последните две години брутният вътрешен продукт се повишава постепенно, а изчисленията показват, че до края на мандата на това правителство той може да достигне и дори да надмине 130 млрд. лв. По отношение на социално-икономическата обстановка, свързана с пазара на труда, също се наблюдават положителни тенденции. Коефициентът на безработица в страната спадна до 6,4% през януари 2019 г., като за сравнение през 2013 г. той е бил 11,8%. Според последната прогноза на Министерството на финансите безработицата в страната през 2019 г. ще спадне до 4,8%, а през следващата 2020 г. – до 4,3%. Трябва да отбележим, че толкова ниски нива на безработицата вече създават трудност за бизнеса при намирането на работна ръка и ние предприемаме мерки за справяне с проблемите. Положителните тенденции се подкрепят и от ръста на индустрията. През 2018 г. средното нарастване на общото промишлено производство е 7,4 процентни пункта, а на преработващата промишленост е с 12,2 процентни пункта спрямо 2015 г.

Започваме с въпросите. Първият въпрос ще бъде зададен от парламентарната група на ГЕРБ. Заповядайте, господин Бойчев, имате думата. Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин Министър! От това, което изнесохте като информация, виждаме, че има драстично увеличение на чуждестранните инвестиции за 2018 г.

г. Приоритет на Министерството, който дава резултат в привличането на тези инвестиции, е подобряването на бизнес средата и съответно привличане на такива. За нас е много важно и развитието на индустриалните зони, защото те също са предпоставка за привличане на такива инвеститори. Те са предпоставка и за по-плавното им разпределение на територията на държавата. Както и Вие отбелязахте, има слабо развити райони, където има голям интерес за инвестиции в предприятия. Моят въпрос е: на какъв етап е развитието на тези индустриални зони? евентуално ще продължи тяхното развитие? Какъв е потенциалът за привличане на такива чуждестранни инвеститори в тези зони по региони през 2019 г.? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, уважаеми господин Бойчев. Господин Караниколов, заповядайте за отговор на поставения въпрос. Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители!

само да обърна внимание, че данните са предварителни. През последните години се показва, че има ръст на инвестициите и това трябва да се отчете. Още един път благодаря на Народното събрание, на законодателния орган, защото благодарение на Вашата работа миналата година се случиха две големи инвестиции, и то в Северна България. Знаете, благодарил съм Ви и продължавам да Ви благодаря. Ако имаме и други теми, ще разчитам на Вашето съдействие. Развитието на индустриалните икономически зони е сред най-важните приоритети на Министерството на икономиката в рамките на приетата от кабинета правителствена програма. Създаването на нови индустриални зони като тези в Стара Загора, Кърджали и Свищов – като за Кърджали отварям една скоба и след малко ще кажа и допълнителни неща – е важно за привличане на инвестиции, създаване на работни места, вдигане на жизнения стандарт и преодоляване на регионалните дисбаланси. Това е основната цел. Само за изминалата година „Национална компания индустриални зони“, където е майката, шапката има над 170 запитвания от инвеститори. индустриални зони“ за първи път през 2018 г. е на печалба. Досега това не се беше случвало, за което благодаря на работниците и на управителния орган. За последните десет години от създаването на дружеството има реални инвестиции за над 550 млн. лв. и близо 2500 работни места, а в момента текат интензивни преговори с близо 20 потенциални инвеститори за около 160 млн. лв. и откриване на повече от 1000 работни места. За да продължи тази тенденция, работим за създаване на нови зони и за разширяване на вече съществуващите в тясна връзка с кметовете и областните управители, на които също много благодаря. Имам изключително съдействие от тяхна страна. например, където има успешен проект с общината, вече са подписани предварителни и окончателни договори с 35 инвеститори. За изминалата 2018 г. в „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ има сключени 7 предварителни и 5 окончателни договора. Тази година беше направена и първата копка на Завод за ремонт на самолетни части от зоната. Индустриалният проект на компанията е на стойност 30 млн. долара, като съчетава научна и развойна дейност и производство. До края на 2019 г. се очаква разкриването на над 200 нови работни места. Искам да обърна внимание, че тъй като зоната в Бургас вече е запълнена, днес Министерският съвет взе решение допълнителни терени около 600 дка също да бъдат включени към зоната, така че са добре дошли тези 35 инвеститори. Надявам се, че ще се възползват от това, което България им предоставя. Съществуват терени с почти изчерпани площи – това, което Ви казвам, също го има и в други такива зони. Работи се по разширяване на зоните с нови общински или държавни терени. За целта бяха направени промени в Закона за държавната собственост, за които още един път Ви благодаря. Те не бяха с цел да се заобикаля Законът за приватизация, а бяха точно за това нещо, за да се апортират от държавата в смесените дружества между държавата и общината имоти. Благодаря Ви, че приехте и това нещо. Надяваме се до пролетта да бъдат реализирани процедури по придобиване на земи от „Индустриален и логистичен парк – Бургас“, нещо, за което Ви казах, че се случва и вече има технологичен процес, но аз съм сигурен, че общината ще бърза и ще съдейства. Към момента терените там ще бъдат над 800 хил. кв. м. От миналата година се работи по реализиране на Индустриалната зона в Стара Загора, като вече има интерес от пет български фирми, няколко китайски и една индийска компания. Надявам се, че те също ще харесат България като дестинация, въпреки че конкуренцията е изключително сериозна. Съвместно с община Стара Загора на 27 декември 2018 г. компанията придоби 50% от дяла от акциите на дружеството в Индустриална зона „Загоре“. В момента се правят предпроектни проучвания. Предстои изграждането на вътрешна инфраструктура, за която държавата вече е осигурила пари. Други нови проекти на Националната компания са реализиране на индустриална зона в Кърджали. Няколко пъти вече имах възможност да ходя в Кърджали и призовавам населението там да реши дали да се прави индустриална зона, или искат да има летище. Нека да го решат те. Аз мисля, че и двете неща могат да се получат и да работят изключително успешно, но това си е решение на обществото. В Индустриална зона Телиш в началото на тази година подписахме предварителен договор с австрийска фирма в машиностроителния сектор, която се занимава с производство на системи за сепариране на отпадъци. Това е първата инвестиция в Телиш, тоест и там вече тръгват нещата. Щом имаме първи инвеститор, сигурен съм, че ще се появят и нови. Разбира се, там се налага с пари на компанията да се инвестира в инфраструктурата, както и във всички зони. За Враца – мисля, че казах, благодаря на кмета и на областния управител. Мисля, че там съвсем скоро ще имаме двама изключително сериозни инвеститори и вече дано се намери и работна ръка за тях. В последния месец има засилен интерес към зоните във Видин и в Русе, което също е важно. Последната е от германска компания от автомобилната индустрия, която се интересува от позициониране в България. Сериозен интерес има отскоро и за Свиленград. Само в момента има над пет запитвания от чуждестранни компании – Турция, Гърция, Китай и Скандинавието. Зоната Божурище – договорени са 1500 нови работни места. Там, разбира се, основният проблем е това, с което тази година ще се занимава Министерството на икономиката – да осигури финансови средства за изграждане на продължение на „Царица Йоана“ – булевардът от Люлин, който да влиза в индустриалната зона, за да не създаваме проблеми на гражданите в населеното населеното място, които имат проблем с трафика, тъй като зоната започва да работи изключително добре и наистина ще има проблем. Това е приоритет за тази година за Индустриална зона Божурище. в началото на тази година вече имаме и подписан договор за инвеститор, който ще влезе в Божурище, както и пет предварителни договора. Определено изминалата година беше най-успешната за индустриалните зони в България. Сигурен съм, че тази ще бъде още по-успешна. Веднага ще маркирам и защо. Към момента работим с екипа на вицепремиера Томислав Дончев за следващия програмен период, като краен бенефициент да бъдат държавните и общинските индустриални зони, за да могат да получават пари от евросредства за изграждане на инфраструктурата си. Мисля, че това ще бъде много важно за зоните. НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Министър. Следва втори въпрос. Той ще бъде зададен от групата на „Обединени патриоти“. Госпожо Николова, заповядайте.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

има предвиден текст – „Подкрепа за развитие на икономически зони чрез финансиране на мерки за насърчаване на инвестициите, безвъзмездно прехвърляне в собственост на общините на военни терени с отпаднала необходимост“. Искам да Ви попитам: започнал ли е процесът по прехвърлянето на такива терени и ако е започнал, докъде е? Понеже изтъкнахте в експозето си, че има недостиг на терени и много добре се развиват икономическите зони,

Заповядайте, господин Министър. Благодаря Ви за въпроса. Абсолютно пълно съдействие получаваме от общини, от областни управители, както и от Министерството на отбраната. Все пак да не забравяме, че това се прави и в предходните години, тоест Министерството на отбраната предоставя на общини терени, които са с отпаднала необходимост, за нуждите за привличане на инвеститори. Благодаря Ви много за въпроса, защото тук е мястото, където обаче трябва да посоча за един проблем и той е законодателен. Аз ще го докладвам в Икономическата комисия. Ако имам и Вашето разбиране, ще Ви помоля за съдействие. Цитирам, без да съм сигурен, че е точен, но считам, че е чл. 54 от Закона за държавната собственост, който казва, че „терени и бивши поделения от Министерството на отбраната с отпаднала необходимост се предоставят на общините за търсене на инвеститор“, но там има едни ограничения, че тези терени могат да бъдат продавани само на инвеститор клас „А“. Тук веднага излиза един сериозен проблем. Ако теренът е прекалено голям, все все още не се намира такъв голям инвеститор, а кметовете са много тежко вързани във възможността да продадат целия терен. Ще го кажа още един път: ако теренът е изключително голям, те имат забрани за апортиране в общински дружества. Знаете, че това може би е най-добрата форма да се направи общинско дружество индустриална зона, където и държавата може да влезе с пари през „Национална компания индустриални зони“. Кметовете не могат да го направят заради този текст на Закона. Аз не казвам, че трябва да има възможност да се продава на кой ли не, но да помислим за възможност, която да даде право на кметовете на общините, когато са получили такъв терен от Министерството на отбраната – в интерес на истината, не са малко случаите, но ако забелязвате, тези терени пустеят точно поради тази причина – да им дадем право в Закона те да могат да правят общински дружества само с една точна функция привличане на инвеститори, а именно индустриални зони. Ще подготвя такъв текст и ще бъде внесен през Министерския съвет. Ако считате, че е коректно, подкрепете го. Защото в момента много от терените, предоставени от Министерството на отбраната, точно поради причина, че са ограничени с един текст, че трябва директно да се дадат на инвеститор, а, за съжаление, не всички инвеститори могат да вземат толкова голям терен – да дадем възможност на кметовете да ги апортират, което е забранено – пише, че се забранява апортът в общински дружества, които са с точен и ясен предмет – индустриална зона. зона. Иначе имаме пълно съдействие. Към момента и в Министерството на отбраната продължават да прехвърлят такива имоти. Бих споменал – имат една сграда в София Тех Парк, в София имат такива и на много други места. Такова е и поделението в Телиш. Там вече намерихме един инвеститор. Надявам се съвсем скоро да има и други. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър. Следва въпрос от парламентарната група на „Движението за права и свободи“. Госпожо Шевкед, заповядайте – имате думата. Благодаря, госпожо Председател. Господин Министър, уважаеми колеги! Господин Министър, аз не съм удовлетворена от отметката, която направихте относно Индустриална зона Кърджали. Държа да уточним едно обстоятелство, което е важно да се знае и от колегите, че в Кърджали има обособени две промишлени индустриални зони с точен капацитет на терените – 274 652 хил. кв. м.

това летище в момента има амбициите да бъде превърнато в индустриална зона. Моят въпрос е: кое налага да се разруши това съоръжение; имате ли разчети относно това колко ще коства на държавата като разход промяната на предназначението, проектирането;

да бъде унищожено, да се превърне в индустриална зона, при наличието на две такива в момента в община Кърджали на

Благодаря за въпроса. Аз намекнах за Кърджали. Преди година и половина имах същия казус в Стара Загора. Имах няколко срещи там с обществеността, с общинския съвет, с кмета, там също бяха 50 на 50 дали индустриалната зона да е на мястото на съществуващото тогава летище, или да е на друго, и се чуха различни мнения. Тогава аз казах на кмета: това трябва да го решите Вие. Мисля, че тук казвам същото и в Кърджали. Има две индустриални зони, съгласен съм. Но ако дойдат повече инвеститори, не би трябвало да ги гоним. Но мисля, че обществеността в Кърджали може да вземе това решение. Дали ще инвестираме в индустриална зона или в летището, което извинявам се, че ще го кажа, но е в много тежко състояние, защото не е това летище, което си представяме, също ще има разходи за държавата. Въпросът е, че когато инвестираш в индустриална зона, ти го правиш вече когато имаш, да кажем, конкретен инвеститор – сертифициран, знаеш каква ще му е инвестицията. Ако тръгнем да инвестираме в едно летище преди да имаме инвеститор, да не направим един паметник. Това ме притеснява. Министерството на икономиката ще се съобрази с това, което иска обществото в Кърджали. Защото те са там кмет, областен управител – трябва да седнат и в полза на обществото да решат този проблем. Парите и за индустриална зона, и за летище след това ще влязат в сметката на всеки един инвеститор. на всеки един инвеститор. Не виждам да има проблем да направим и зона, да развиваме и съществуващите зони, да имаме и летище, като все пак ще кажа, че това не е летището, което си представяме, то може да бъде логистична база. Но въпросът е, че не следва да се инвестират пари в нещо, в което нямаме сигурност. знаете, че работя и да търся и инвеститори, както и за летище, защото в Стара Загора продължаваме да имаме едно летище, което навремето е било изключително ценно, за военните, разбира се. То също е прехвърлено от военните, но към момента не мога да намеря оператор за летище, това ми е проблем. А пък вече имаме запитване и от общината да предоставяме терени от това летище за индустриална зона. Към момента не се прави нищо, но ако намерим инвеститор в този сектор, аз съм пръв, особено ако ще се правят самолетни части, дронове или каквото и да е, не е задължително да е това, което си представяме като летище, аз съм пръв, който ще подкрепи това нещо. областния управител и кметът да си видят какво се случва там и какъв е интересът на обществото. Това е най-важното. Иначе инвеститори за Кърджали – и сега има интерес и го знаете. Мисля, че регионът се развива. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Министър. Следва въпрос от парламентарната група на „ВОЛЯ – Българските Родолюбци“. Господин Нецов, заповядайте.

Българското председателство мина, в общи линии, много добре. Една част от залата обаче не одобрява някои от неговите действия, друга част приветстваше това. Приоритет, естествено, бяха Балканите, и там беше беше постигнато много. Но мен ме интересува как се развиват българските външноикономически връзки между България и страните в Европейския съюз

за въпроса. Ще говоря от лично качество. За мен Председателството беше изключително успешно и ще го кажа от това как аз се почувствах. В началото бяхме свити, несигурни, може би и колегите ни гледаха малко по-странно – нямаха доверие в България. След приключване на Председателството това се промени. Това категорично го усещам при всяка една среща и с комисарите, и с колегите ми от Съвета, които сме водили. Просто отношението към България се промени. Бяхме поздравявани и то не формално. Говоря дори за срещи по време на заседания от решенията на България. Тук е моментът да поздравя екипа на Българското председателство, не толкова министрите. Екипът в Брюксел и хората в София, които работеха по това Председателство се справиха по моя оценка блестящо. Те постигнаха това да вдигнат имиджа на България като наистина един точен, ясен и изключително и изключително коректен партньор. И оттук нататък това за нас само води до позитиви. С конкретни примери мога да Ви кажа към трети страни. Вие споменахте Западните Балкани, но аз лично водех два съвета – търговия и конкурентоспособност. В съветите по търговия приоритетите ни бяха сключване на споразумения за свободна търговия тук са Япония, Сингапур, Нова Зеландия, Австралия, може би ще пропусна някои. И сега до момента, включително вчера беше посланикът на Нова Зеландия, който е от Брюксел и е за тук, изключително е благодарен на България. България постави този дневен ред и ние придвижихме много от тези теми напред. Затова сега ни се предлага да се направи бизнес форум там, абсолютно всичко. От тази гледна точка за мен Председателството беше отлично и наистина вдигна имиджа на българската държава. И не трябва да говорим, че е било слабо, напротив, направихме изключително добро Председателство, може да попитате всички да го сравнят с последните и настоящи председателства. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Караниколов. Продължаваме с въпросите. Парламентарната група на ГЕРБ имате думата. Заповядайте,

да ни представите как върви изпълнението на Оперативната програма „Иновации и конкурентоспособност“ и да ни разкажете какви са Вашите очаквания към нея. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Миховски. Господин Караниколов, заповядайте за отговор.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Признавам си, че този въпрос го очаквах, той е винаги задаван и е актуален, за което благодаря, защото наистина Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ е една от успешните програми. Бих искал да започна с това, че от началото на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ са сключени общо 2 хил. 42 договора, включително финансови споразумения с Фонд на мениджърите на финансови инструменти в България. С общ размер на предоставена безвъзмездна финансова помощ от един милиард и 900 млн. лв. средства са предоставени по оси 1, 2, 3, 4 и 5. Към 15 февруари 2019 г. са обявени 11 процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез конкретен подбор – 13 процедури за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и 7 бюджетни линии. Обявените процедури и финансовите споразумения са на обща стойност 2,220 млн. лв., което е 86,03% от бюджета на Оперативната програма „Иновации и конкурентоспособност“. В изпълнение са 724 договора за безвъзмездна финансова помощ, а към момента приключените и с приключени плащания са 1252 договора. Извършените плащания до момента са в размер над над 961 млн. лв., близо един милиард лева, което представлява 37,22% от бюджета на програмата, включително 115 млн. лв. за финансови инструменти. Отворена за кандидатстване в момента е процедура „Подобряване на производствения капацитет в малките и средните предприятия“ с бюджет от 75 млн. евро, за която има наистина изключителен интерес. В кратки срокове Министерството на икономиката предвижда да обяви за обществено обсъждане процедури за иновационни клъстери, която цел е да подкрепят тяхното развитие, като планираните за това бюджети са в размер на 15 млн. евро. В резултат на средствата, прехвърлени от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, до месец май планираме да обявим и процедура, в рамките на която се подкрепя изграждането на регионални иновационни центрове. Това е една изключително интересна процедура и има страхотен интерес и от кметове, областни управители, бизнеса и науката, като се опитваме през тази програма наистина да създадем синергия между бизнеса и науката, тъй като в последните 30 години няма много диалог. И, надявам се, че това ще е една добра платформа оттук нататък, дори да няма такива европейски процедури, науката и бизнесът да работи. За процедурата са предвидени близо 60 млн. евро. Друга процедура, която също се отличава с висок интерес към предприятия и е планувана за 2019 г., е стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия с бюджет отново от 60 млн. евро. За края на годината сме предвидили една процедура, за която има наистина изключителен интерес, която да бъде обявена в рамките на приоритетна ос 2 от ОПИК и насочена към дигитализация на малките и средните предприятия, като размерът тук е 30 млн. евро. Чрез тази процедури считаме, че ще отговорим на своевременните тенденции за развитие на бизнес средата в България. Благодаря Ви за вниманието. Благодаря Ви, уважаеми господин Министър. Следващите са парламентарната група на „БСП за България“, но те отсъстват. Заповядайте, уважаема госпожо Николова.

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин Министър! Взимам повод от Вашето изказване. Връщам се отново към индустриалните зони, които казахте, че се развиват много бързо, но дано да намерим работна ръка. Имайки предвид и отчетите на статистиката, които показват рекордно ниска безработица, нарастване на доходите и въпреки всичко големия недостиг на работна ръка, който срещат работодателите, как считате Вие като министър на икономиката, че може да се справите с този проблем и какви решения бихте предложили? Благодаря Ви. Благодаря Ви, уважаема госпожо Николова. Имате думата за отговор, уважаеми господин Министър.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 осигуряването на работна сила. Това е както за чуждестранните инвеститори, така и за българските. Предвид засиления интерес към България като инвестиционна дестинация от страна на потенциални чуждестранни инвеститори и повишената инвестиционна активност на българските предприятия в определени случаи се отчита недостиг на специалисти главно инженери и служители със средно и висше техническо образование. Тъй като тази тема не засяга само Министерството на икономиката, тук благодаря и на колегите от Министерството на образованието и от Министерството на труда и социалната политика, с които работим с цел осигуряване на необходимите за бизнеса специалисти в няколко направления. Академичните програми на университетите и на средните технически училища са обвързани с нуждите на бизнеса. По последни данни на Министерството на образованието и науката в страната има 168 професионални средни училища, в които се обучават ученици по технически специалности, като общият брой на учениците учениците през настоящата година е 30 368. Броят на завършилите професионално образование през 2018 г. е 5650 души. Броят на студентите в техническите университети, завършили образованието си през 2017 г. и 2018 г., е съответно 3220 бакалаври и 1658 магистри. През настоящата академична година броят на завършилите ще бъде съответно 3943 бакалаври и 3371 магистри. Важно е да има и добра политика като визия за развитие, която да се използва от образователните институции и бизнеса, за да вървят ръка за ръка и да се проявят най-добрите неща. Министерството на икономиката стартира кампания, която съвсем скоро ще обявим, насочена към родителите за стимулиране на дуалното обучение, за да може образователната система да отговаря на търсенето на инвеститорите. Защо го правим? Помолих една от социологическите агенции да направи проучване дали българите разбират какво е „дуално обучение“ и считат ли, че трябва да се инвестира в него. От 1300 запитани лица 64% казват: „Не знаем какво е дуално обучение“, 10% – не ги интересува, другите казват, че ги знаят, но, забележете, 84% казват, че държавата трябва да инвестира в него. Дуалното обучение е система, в която учениците могат в определени дни да отидат в производствени предприятия и реално там да се научат на занаят – да използвам тази дума. За съжаление, ние говорим много за дуално обучение, но то не стига до родителите. Затова обмисляме кампанията да е насочена предимно към родителите, защото учениците все пак са деца. децата са си винаги деца, но наистина тази кампания ще е насочена освен към учениците и към родителите точно заради този дисбаланс – над 60% от българите да не знаят какво е „дуално обучение“. Основният въпрос, който задават инвеститорите, когато избират терен за своята инвестиция, е дали има качествена работна ръка? По тази причина освен активното въвеждане на дуално обучение е необходимо да се създадат и центрове за преквалификация, чрез които да се отговаря на търсенето. Такива възнамеряваме да създадем във всички държавни индустриални зони зони към момента, а мисля, че и общините също ще приемат това предложение. Аз лично бих предложил в училищата да се предвиди паралелка по предприемачество, защото това малко ни липсва в модела за последните 30 години. Политиката на Министерството на икономиката в процеса на въвеждане на дуалното обучение е насочена към преодоляване на недостига на квалифицирана работна ръка за предприятията и намаляване на младежката безработица Министерството участва съвместно с другите две министерства, които споменах, в изпълнение на Проект „Швейцарска подкрепа за въвеждане на принципите на дуално обучение“ или така известната ДОМИНО. Проектът завърши през 2018 г., като резултатите от него са много обнадеждаващи – включване на 1600 ученици в обучение чрез работа, 32 професионални гимназии и 170 предприятия са участвали в този проект. Благодарение на продължаването на дуалното обучение младите хора започват да работят в приоритетни сектори на икономиката и в такива, в които бизнесът изпитва трудност при намирането на кадри. Министерството на икономиката оставя регламентирането на участието на бизнеса в процеса по изготвяне на учебната програма за дуално обучение. Важна мярка, с която се ангажира Министерството на икономиката, е изготвянето на наредба за създаване и поддържане на информационна база данни на работодателите, които отговарят на изискванията за осъществяване на обучение чрез работа – дуална система на обучение. С наредбата ще се определят условията и редът за включване на предприятията в информационната база данни и обстоятелствата, които подлежат на вписване. Включването на работодателите в информационната база данни ще бъде доброволно и няма да се изисква заплащане на държавна такса от страна на работодателите. Информационната база данни на работодателите ще е публична и достъпна. Възможност за привличане за работа в страната на представителите на българските малцинства в чужбина. С промените в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, направени през последните две години, се облекчи значително режимът за достъп до трудовия пазар на чужденци граждани на трети страни, в частност на българските малцинства основно от Украйна и Молдова. Разбира се, мисля, че имаме и доста допълнителна работа, която трябва да свършим. Ограничението за броя на работници от трети държави – до 10% от средносписъчния състав на дадено българско предприятие, за предходните 12 месеца беше променено на 20%, а за малките и средни предприятия – на 35%. Въведе се възможност за лицата от български произход да упражняват заетост без разрешение за работа след регистрация от работодателя им в Агенцията по заетостта до получаване на разрешение за пребиваване. Премахна се и изискването за провеждане на пазарен тест за издаване на Синя карта. Още веднъж казвам: по тази тема имаме много работа, защото ако това, което се случи в добрия сценарий, тоест българската икономика да се развива с инвеститори, проблемът със заетостта ще става все по-голям и тогава вече ще може да се говори за прегряване на икономиката, което не трябва да допускаме. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър.

Вас няма. Отношение по дадените отговори – от парламентарната група на ГЕРБ, заповядайте, господин Бойчев. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги! Уважаеми господин Министър, аз Ви благодаря за изложението и за отговорите, които дадохте на нашите въпроси. Наистина виждам какви усилия сте положили Вие и Вашият екип. Поздравления за това! Но най-важното е, че тези усилия дават резултат и виждаме какъв устойчив ръст и положителен тренд има развитието на нашата икономика, респективно привличането на чужди инвеститори, защото това, естествено, е в основата на развитието и на държавата. Съжалявам, че колегите от БСП ги няма, защото мисля, че тук е мястото, където да се водят дебати за развитието на икономиката, респективно за развитието на държавата. Но наистина това, което чухме, бих казал, че е повод за гордост и, дай боже, така да се развива икономиката ни в следващите години. Искам да обърна внимание на нещо много важно, което казахте, че имате много добра комуникация с кметовете и с областните управители, което наистина е много важно – да говорите на един език. Това е показателно, че правителството на ГЕРБ не прави разграничение от каква политическа принадлежност е даден кмет и съответно местното управление.

Благодаря Ви, уважаеми господин Бойчев. Отношение би трябвало да вземат и от парламентарната група на БСП, но те отсъстват.

Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Имаме 10% корпоративен данък, но не сме забелязали инвеститорите да се прескачат да инвестират в България. Имаме сериозни проблеми и трябва да ги анализираме, по-точно Вие трябва да ги анализирате – това е позитивен съвет към Вас, и е добре да го направим възможно най-бързо. Хубаво е Вие да извървите един инвестиционен процес от – до. Там ще разберете какви административни, чисто бюрократични, кадрови – всякакви проблеми има в един инвестиционен процес. Нека да ги сканираме, да ги сложим на масата и да вземем решение да създадем инвестиционен комфорт, да създадем тази инвестиционна среда, която инвеститорите искат. Аз лично съм говорил с няколко инвеститори, които са готови да инвестират в България повече обаче няма кадри. Господин Министър, направих си труда да направя анализ на движението на един кандидат-работник от чужбина да работи в наше предприятие. Ужас и безумие!

в България, да направят тези инвестиции в България? Имаме индустриалните зони, но виждате, че един от основните въпроси са кадрите. Другият въпрос е огромните административни тежести. Имам и една препоръка към малките инвеститори в България. Тях буквално сме ги забравили.

да направите този анализ, ако е необходимо заедно да помогнем, за да можем да развържем ръцете на малкия бизнес, на средния бизнес, на големите инвеститори, да се напълнят индустриалните зони, не да ги чакаме да дойдат, да се надпреварват да дойдат. Това е нашата задача – да създадем условия за бизнес. Надявам се да можем да направим нещо заедно с Вас, за да създадем по-добра среда за бизнеса. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Колев. От „Движението за права и свободи“

между областния управител и кмета на община Кърджали. Разбирам Ви. Реално погледнато, Вие не сте бил запознат, когато Ви е предоставен парцелът,

Кърджали и като кърджалийка помня как е функционирало това летище, тъй като съм на достатъчна възраст да имам спомени, че се е осъществявала дейност на това летище. От друга гледна точка, помня, че че навремето имаше проект за разширяване на самото летище с идеята да се осъществяват граждански полети,

на 70 км от Кърджали, има летище, разположено в Керамоти, в Комотини, в Александруполис. Какво пречи на българската държава, респективно на Вас, разбира се, заедно с министъра на транспорта и с министъра на туризма да направите работна група, да прецените какви са възможностите за инвестиция в това летище – за неговото увеличаване, и да развиваме допълнително и туризма? В момента, не казвам, че нямаме нужда от инвеститори, но нашата програма за Кърджали и региона е малко по-дългосрочна. Смятаме, че трябва да се развиват нещата, които са направени преди години, и вместо да рушим, нека да надграждаме. Апелирам към Вас да направим работна група от Министерството на икономиката, Министерството на туризма и Министерството на транспорта, да прецизираме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

Относно проблемите със заетостта, мисля, че дадох отговор. Казах, че са свършени много неща, но не е всичко. Трябва тепърва да се свърши още много и в момента ние анализираме точно тези проблеми. Относно бюрокрацията, тоест административните тежести. Затова в първото изслушване по темата „Индустриални зони“ аз казах, че трябва да обособим колкото се може такива ефективни индустриални зони,

Говорим за административни тежести, но когато някой си хареса, образно казано, един имот в полето на 6 км от основен път, разбира се, че ще има административни тежести. Първо, трябва да се изгради пътят, второ, там трябва да се промени статутът. Това са неща по законите. Затова казвам, че трябва да анализираме точно къде ще бъдат индустриалните зони в България, не е толкова трудно. В момента слагаме съществуващи – частни, държавни, общински, хубаво е да сложим преди 1989 г., където са се развивали производства, планирано е, лесно може да го получим и тогава няма да има административни тежести. Административните тежести са когато някой си хареса един терен поради цена, поради функционалност, който е някъде… никъде, най-образно казвам. По темата „Кърджали“ – областният управител и кметът карат самолета. Аз не отказвам да им помагам, но още един път казвам, няма как държавата да се намеси и да каже: ето тук ще има летище! Бих го направил, ако имам оператор, ако знам, че няма да направя паметник. Ако кметът и областният управител ще карат самолета, ще го направим, приемам предложението – ще направим работна група, но да гоним, ако се появят през това време големи, хубави инвеститори… Благодаря за разбирането. Мерси. Благодаря, уважаеми господин Министър, за участието Ви днес, благодаря за изчерпателните отговори. Уважаеми колеги, следващо редовно пленарно заседание – на 28 февруари 2019 г., от 9,00 ч. съгласно приетата Програма за работа. Закривам заседанието. (Звъни.)